Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Nastavljamo s radom, uvijek prvi dan tjedna kada je plenarno zasjedanje raspravljaju klubovi i nezavisni zastupnici u svojim slobodnim raspravama, ali prije toga samo ću predložiti da temeljem čl. 247. Poslovnika HS provedemo objedinjenu raspravu o slijedeće dvije točke: - Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2020. i projekcije za 2021. i '22.g. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020.g. Jesmo li suglasni? Izvolite kolega Lovrinović. g. Predsjedniče, pošto predlažete objedinjenu raspravu, a tema je izuzetno važna, riječ je o rebalansu proračuna onda predlažem da barem produžite mogućnost govora za klubove.

Poštovani građani.

Hvala vam.

Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kao što smo odlučili, provest ćemo objedinjenu raspravu o sljedeće dvije točke: - Prijedlog Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 946;

Kod donošenje državnog proračuna primjenjuju se odredbe čl. 211. i 212. Poslovnika HS-a. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za ratne veterane, Odbor za poljoprivredu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Podsjećam na čl. 38. Zakona o proračunu prema kojem sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi Državni proračun i projekcije, ne smiju preći utvrđenu svotu dopuštenog manjka Državnog proračuna i projekcija.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 Čl. 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu 3 dana od dana rasprave. Prije nego što dam riječ poštovanom potpredsjedniku Vlade i ministru financija, Zdravku Mariću, da nam da dodatna obrazloženja prijedloga, nekoliko se zastupnika javilo, povreda Poslovnika. Prvi kolega Grmoja za povredu Poslovnika, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče, digao sam povredu Poslovnika prije nego što ste prešli na ovaj, točku rebalansa proračuna, dakle, radi se o povredi Poslovnika čl. 143. i 144. Ja sam prije više od 30 dana postavio pitanje hrvatskoj Vladi da mi se odgovori zašto je Belgija maknuta sa popisa država za koje je potrebna samoizolacija.

ja ću, evo, ponovno ću pisati Vladi da vam odgovori na to pitanje, to je ovlast koju mogu. A što se tiče Belgije, zaista, ona ima 3 puta više stanovnika od Hrvatske, a 100 puta više mrtvih. Toliko dakle 100 puta ima više mrtvih od Hrvatske, a 3 puta više stanovnika. To samo govori koliko su naše mjere bile dobre. Kolega Maras, vi se javljate .../Upadica se ne čuje./... Hvala lijepo. Evo, nakon epidemiologa Grmoje i Jandrokovića koji su tu konstatirali što se dešava na hrvatskoj sceni, ja vas molim, g. predsjedniče da prekinete ovu raspravu dok se predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković ne pojavi u Saboru

a ja ću sada nazvati odmah kad završimo sa mojim dijelom predsjedanja premijera da g. Maras iz Sabora želi da on dođe ovdje. Evo, odmah ću to napraviti, možemo napraviti i stanku, ako želite.

Tražim stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a da se konzultiramo i da poručimo hrvatskoj javnosti da g. Plenković koji juri na izbore kako bi spasio svoju fotelju nije u stanju doći u Hrvatski sabor i obrazložiti hrvatskim građanima što se to u proračunu mijenja, stati iza toga kao najvažnijeg dokumenta njegove Vlade. Znači, kad je proračun u pitanju, rebalans ili donošenje proračuna, mora imati kvalificiranu većinu, 76 zastupnika i tu bude ili ne bude većine za njegovu Vladu. Znači on izbjegava tu vrstu rasprave jer nema odgovor. Nema odgovor zbog čega u gradu Zagrebu nema Zakona o obnovi Zagreba i neće ga ni biti po najavama danas u novinama. Nema odgovora na pitanje zbog čega je kaos u hrvatskim školama, zbog čega moja djeca sjede sada u kancelariji sa mnom na poslu, umjesto da su u hrvatskoj školi, u svojoj školi, najstarijoj školi u gradu Zagrebu i da uče i usvajaju znanja. Znači premijer Plenković nije u stanju organizirati normalan životu u Hrvatskoj i pokrenuti ponovo nastavu. Nema odgovora na pitanje zbog čega u hrvatskom proračunu nema više novca za gospodarstvo, zbog čega nisu osigurana sredstva za nastavak gospodarskih mjera u 6., 7. i 8. mj. Znači nema odgovore na sva ta pitanja. G. Jandrokoviću, vi se sprdajte i šalite i pravite se nadmeni ovdje, ali hrvatski građani su svjesni da sve što radite, ne radite radi njih nego radite radi sebe. Da bi ostali u toj fotelji, da bi on ostao u onoj fotelji, brige Plenkovića i Jandrokovića za hrvatske građane i to je jadno gospodine Jandrokoviću i žao mi je što se vi kao predsjednik Hrvatskog sabora tako ponašate. Nastavite se sprdati i dalje. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite sjesti. Ništa se ne sprdam, vi se sprdate sa Poslovnikom i sa ljudima koji ovdje sjede i to na dnevnoj razini, svaki puta, svaki dan. Jedan ste od zastupnika koji kontinuirano radi incidente. I nemojte meni govoriti da se sprdam i da sam bahat jer takav nisam. Izvolite kolega Maras. Povrijeđen je Članak 238., znači gospodine predsjedniče vi kao predsjednik sabora nemate pravo dijeliti kvalifikacije, vi ste prvi među jednakima. Nemate pravo kvalificirati zastupnike i davati vaše ocjene i nije to smiješno.

Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Maras izvolite se sjesti. Pa nemojte, vi ste mene prvi uvrijedili i onda meni govorite da ja ne smijem odgovoriti na vašu uvredu. To je logika jednog zarobljenog uma koji misli da on ima pravo drugome dijeliti lekcije i optuživati, da taj drugi mora slušati i šutiti, to vam tako ne ide. Dobro, ima li još netko tko se javlja? Kolega Grmoja je bio za povredu Poslovnika, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Ma odustajem ovaj, ne želim sudjelovati u ovom sukobu, postavio sam konkretno pitanje, nisam kolega Maras nikakav epidemiolog, postavio sam logično pitanje i povlačim ovaj zahtjeva za Dobro. Javlja li se još netko za stanku? Ako ne nastavljamo u 11